На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили две предложения в срока, предхождащ 16,00 ч. на деня преди днешното заседание, както следва: Предложение от народните представители Величка Шопова, Гинче Караминова и Силвия Хубенова да бъде включен като точка първа в програмата за работата на Народното събрание за 5 май Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, внесен под № 054-01-38 от 28 април 2010 г. Второ предложение на същото основание е от народните представители Деян Червенкондев, Стоян Мавродиев и Димитър Главчев – като точка втора в програмата за работа на Народното събрание за 5 май да бъде включен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, внесен под № 054-01-35 от 21 април 2001 г. от народния представител Стоян Мавродиев и група народни представители. Тъй като предложението на Коалиция за България е по реда на чл. 43 ал. 7, задължително Проектът за решение на Народното събрание относно изпълнение на Антикризисния план на правителството е първа точка в програмата ни за днес, съответно втора и трета точка, подлагам на гласуване предложенията на народните представители така, както те коректно са направени по нашия правилник. Режим на гласуване!

„На основание чл. 78, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, оттеглих внесения от мен Проект за решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с вх. № 054-02-18 от 8 март 2010 г.” Заявлението за оттегляне е регистрирано с № 054-00-597 от 4 май 2010 г. Постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 28 април 2010 до 4 май 2010 г.: Законопроект за правата и задълженията на пациентите. Вносители – Ваньо Шарков и група народни представители. Водеща - Комисията по здравеопазването. Съпътстващи – Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносители – Силвия Хубенова и група народни представители. Водеща – Комисията по културата, гражданското общество и медиите.

Проект за Решение за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси. Вносители – Иван Костов и Мартин Димитров. Законопроект за изменение на Закона за защита от дискриминация. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Съпътстваща – Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстваща – Комисията по правни въпроси. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на бизнеса и търговията на Държавата Катар.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисията по правни въпроси. Съпътстваща – Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Проект за Решение за промени в ръководството на Комисията по външна политика и отбрана. Вносител – Искра Фидосова. Общият брой – 9 новопостъпили законопроекти и проекторешения.

за бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през м. април 2010 г.”. С мое писмо справката е изпратена на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към обсъждане на включените в дневния ред предложения. Проект за решение относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата,

от други – не. Ще бъдем запознати с тези доклади, които са постъпили до момента, тъй като няма задължение всички комисии, на които е разпределен за обсъждане този Проект за решение, да излязат със становища по него. С доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае народният представител Иван Николаев Иванов.

Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! относно Проект за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, № 054-02-25, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители на 24.03.2010 г.

Според вносителите анализът на Антикризисния план на правителството показва, че той не е изпълнен. Освен това отчита, че мерките, които се съдържат в него, са неизпълнени, отчетени като грешни или напълно противоречащи на действията на правителството. Всичко това води до задълбочаване на кризата и налага не антикризисни, а спешни спасителни мерки. В заключение се изтъкна, че народните представители трябва да бъдат запознати с цялостната визия на правителството за извеждане на страната от кризата. След представяне и обсъждане на проекта за решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 2, „против” – 9, и „въздържали се” – 3 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да не приеме Проекта за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, № 054-02-25, внесен от Ангел Найденов и група народни представители.” Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Комисията по правни въпроси – госпожа Искра Фидосова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Аз ще прочета само една малка част от доклада, който ви е раздаден, тъй като не сме водеща комисия по тази точка и да не отнемам много от времето в днешното пленарно заседание. „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно Проект за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, № 054-02-25, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители на 24.03.2010 г. На свое заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Проекта за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, внесен от господин Ангел Найденов и група народни представители. След проведения дебат и след гласуване с 5 гласа „за”, 12 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не приеме предложения Проект за решение относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, вх. № 054-02-25, внесен от Ангел Найденов и група народни представители.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Фидосова. Следва докладът на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Господин Татарски, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! „СТАНОВИЩЕ на Комисията по регионална политика и местно самоуправление относно Проекта за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, № 054-02-25, внесен от Ангел Найденов и група народни представители. На свое редовно заседание, проведено на 22 април 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди проекта за Решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, внесен от Ангел Найденов и група народни представители. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 2 гласа „за”, 8 гласа „против” и без „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме Проекта за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, № 054-02-25, внесен от Ангел Найденов и група народни представители.” Благодаря. Следва становище на Комисията по външна политика и отбрана. Господин Димо Гяуров ще има възможността да ни запознае със становището.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „СТАНОВИЩЕ относно Проект за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г. и и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, № 054-02-25, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители на 24 март 2010 г. На редовно заседание, проведено на 21 април 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана обсъди Проекта за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по външна политика и отбрана на заседанието си на 21 април 2010 г. с 5 - „за”, 11 - „против” и 1 - „въздържал се”, прие следното становище: Не приема Проекта за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г. и предлага на Народното събрание да не приеме Проекта за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството,

разгледа Проекта за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г. и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата под № 054-02-25, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители на 23.03.2010 Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 21 април 2010 г. разгледа Проекта за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата под № 054-02-25, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители на 23.03.2010 г. Проектът на решение бе представен от госпожа Мая Манолова, която е сред вносителите. След проведеното гласуване с резултат „за” – 6, „против” – 11, „въздържали се” – 2, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да не подкрепи Проекта за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството приет на 1.10.2009 г. и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, № 054-02-25, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители на 24.03.2010 г.”

Разпределен е на тази комисия - не е представила доклад... и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, № 054-02-25, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители на 24.03.2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 15 април 2010 г., Комисията по околната среда и водите разгледа проекта за решение. Според вносителите анализът на приетия на 1 октомври 2009 г. от правителството Антикризисен план показва, че той не е изпълнен. Този план съдържа добри намерения, неизпълнени мерки и изпълнени, но вече отчитани като грешни, както и мерки, противоречащи на действията на правителството. Сега са необходими не антикризисни, а спешни спасителни мерки. Народните представители трябва да бъдат запознати с цялостната визия на правителството за извеждане на страната от кризата. Отношение по предложеното проекторешение взеха народните представители Костадин Язов, който предложи да няма дискусия, народният представител Георги Божинов, който посочи, че е необходимо този проект на решение да се разгледа в Народното събрание като всички народни представители се върнат на програмата и целите от м. октомври 2009 г. като се оцени постигнатото. Според него е добре да се проведе дебат и Коалиция за България ще гласува за включването му в дневния ред на Народното събрание. След проведените разисквания, Комисията по околната среда и водите с 5 - „за”, 10 - „против” и 1 - „въздържал се”, не подкрепи проекта за решение и прие следното становище: Предлага на Народното събрание да не приема Проекта за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1.10.2009 г. и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, № 054-02-25, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Михайлова. Сега ще изслушаме становището на Комисията по културата, гражданското общество и медиите от председателя на комисията госпожа Даниела Петрова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Представям на вашето внимание становището на Комисията по културата, гражданското общество и медиите: „На редовно заседание, проведено на 21 април 2010 г. Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди Проект за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството приет на 1 октомври 2009 г. и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители. Според вносителите на Проекта за решение, приетият на 1 октомври 2009 г. Антикризисен план на правителството, чийто срок на реализация е 27 април 2010 г., не е изпълнен. В Проекта за решение се предлага Министерският съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата и народните представители да бъдат запознати с цялостната визия на правителството за извеждане на страната от кризата. След проведено гласуване Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 1 - „за”, 10 - „против” и без „въздържали се”, не подкрепя Проекта за решение и предлага на Народното събрание да не приеме Проекта за решение относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1 октомври 2009 г. и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, внесен от Ангел Найденов и група народни представители на 24.03.2010 г.” Благодаря за вниманието. Благодаря. Със становището на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика ще ни запознае господин Димо Гяуров. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, относно Проект за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството приет на 1 октомври 2009 г. и и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, № 054-02-25, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители на 24.03.2010 г. На свое заседание на 22 април 2010 г. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика обсъди Проект на решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството приет на 1 октомври 2009 г. и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, внесен от народния представител Ангел Петров Найденов и група народни представители на 24.03.2010 г. конфликт на интереси и парламентарна етика с 1 - „за”, 3 – „против” и 1 – „въздържал се”, не подкрепи Проекта за решение и предлага на Народното събрание да не приеме Проекта за решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1 октомври 2009 г. и възлагане на Министерския съвет да внесе пакет от мерки за преодоляване на кризата, № 054-02-25, внесен от народния представител Ангел Петров Найденов и група народни представители на 24.03.2010 г.” Благодаря, господин Гяуров. Комисия за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”. Господин Костов, да ни запознаете с доклада на комисията.

„СТАНОВИЩЕ по проекторешение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, внесено от господин Ангел Найденов и група народни представители. Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” на свое заседание, проведено на 15 април 2010 г., разгледа проекторешение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1 октомври 2009 г., и възлагане на МС да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата, внесено от Ангел Найденов и група народни представители. резултат на проведените разисквания с 3 гласа „за” и 1 глас „против” комисията предлага на Народното събрание да не приеме проекта за решение.”

относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1 октомври 2009 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове счита, че усилията на правителството в борбата с финансовата и икономическата криза са достатъчно последователни, което е видно от предложения пакет допълващи мерки, и трябва да продължат с ускорени темпове. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 3 гласа „за”, 8 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” на Народното събрание да не приеме Проект за решение относно изпълнение на Антикризисния план на правителството, приет на 1 октомври 2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата,

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Проектът за решение, който представям на вашето внимание, е продукт, първо, на нежеланието на правителството да внесе в Народното събрание една цялостна оценка за ситуацията в страната. Не само и не толкова оценка или анализ на наблюдатели, на анализатори, на външни експерти – при цялото ми уважение към техните мнения, а оценка на правителството, с което да поеме отговорността за финансовите и икономическите параметри на ситуацията в страната. Второ, този Проект за решение е продукт на очевидното нежелание правителството да внесе цялостен план, свързан с ограничаване и с преодоляване на въздействието на кризата. Не отделни мерки, не отделни законопроекти за изменение и допълнение, а план, който да очертае цялостната политика, която смята да реализира правителството по отношение на въздействието на кризата. Разбира се, освен ако правителството не смята, че тази криза ще продължи четири години и вместо на европейското развитие на България то ще бъде правителство на кризата. трето, този Проект за решение е продукт на желанието на Парламентарната група на Коалиция за България да върне дискусията и то по трайни, с продължителност повече от 72 часа, мерки в Народното събрание. уважаеми дами и господа народни представители, по отношение на антикризисните намерения на правителството наблюдаваме нещо крайно любопитно. Обществото е превърнато в една фокус група, в която се тестват всякакви идеи сутрин и вечер, и вместо участници в дискусия по мерките и действията, които трябва да бъдат предприети, имаме усещането, че сме участници в някакъв любопитен социологически експеримент. Все пак предложението, което правим, освен парламентарна възможност за дискусия, освен пореден акт на Народното събрание предлага и оценка за действията на правителството за реализацията на антикризисния план, който беше приет на 1 октомври 2009 г. Нашето предложение е за незадоволителна оценка на правителството по отношение на реализацията на плана и съответно по действията, свързани с влиянието на влиянието на кризата. Тази оценка, уважаеми колеги, не е плод на самоцелна опозиционност, а е преди всичко резултат на много внимателни анализи и оценки както на мерките, така и на резултатите, или по-скоро на липсата на резултати по тези мерки. И второ, тази оценка е продукт на макар и индиректното признание на правителството за провал на антикризисния план, защото какво друго, ако не признание за провал е продължаващото вече втори месец обсъждане на нов пакет от антикризисни мерки. Ако погледнем, уважаеми дами и господа народни представители, ситуацията в страната, ще намерим достатъчно основания за подобна оценка. Първо, очевидно е, че имаме неизпълнение на приходите и тук може би резултатите за м. април успокояват съня на финансовия министър, но те в никакъв случай не могат да бъдат трайно основание за оптимизъм в мнозинството от българските граждани. Всъщност отговорът на въпроса: в състояние ли е правителството да изведе България от кризата, дава отговор и съответно на тези нагласи на българските граждани, които в по-голямата си степен отговарят с „не” на този въпрос. Като прибавим растящите разходи с повече от 20%, не е трудно да намерим обяснение и за високия размер на дефицита, който има за първите четири месеца в страната. Второ, имаме една огромна сума на задължение на държавата към бизнеса и въпреки оптимистичните нотки, които звучат в част от министрите за започнали разплащания, имаме над 1,5 млрд. лв. задължения към фирми, имаме и повече то 400 млн. лв. задължения за невърнато ДДС – също така към икономическите субекти. Имаме растяща безработица, имаме замразени доходи, имаме продължаващи стъпки към орязване на социални права на българските граждани, което няма как да не тревожи поне част от тук присъстващите народни представители, в случая в лицето на Парламентарната група на Коалиция за България. Имаме силен, ще кажа – драматичен спад на чуждестранните инвестиции, и разбира се, не на последно място можем да добавим топящия се фискален резерв. Дами и господа, ако се върнем към антикризисния план, трябва да признаем, че през м. октомври 2009 г. той беше не толкова плод на осъзнатата необходимост от страна на правителството или на осъзната политика, колкото резултат на желанието да бъдат задоволени обществените очаквания, от една страна, а от друга страна да се отговори на натиска на опозицията. В този антикризисен план липсваше цялостна политика, липсваше системност, липсваха ясни цели, при реализацията на които България трябваше да постигне определени резултати. Можем да открием четири групи от мерки в този антикризисен план. На първо място можем да поставим мерките, които звучаха като добри пожелания. Вярно – добри, но от тях не следваше никакъв конкретен резултат. Второ, можем да открием мерки, които бяха реализирани, но които веднага след това бяха отчетени като грешка. Трето, можем да открием мерки, които обаче противоречаха на последвалите действия на правителството. И най-после, можем да открием мерки, които не бяха реализирани. За съжаление, дами и господа народни представители, те представляват 80% от целия комплекс на антикризисни мерки, които се съдържаха в този план. Следователно ясно е защо правителството не желае да направи отчет на изпълнението на Антикризисния план в Народното събрание, и второ, лесно можем да открием причините за днешната нерадостна картина в България. Ако се върнем към предложението, което сме направили като Проект за решение на Народното събрание, трябва да кажем, че ако ако бяха изпълнени антикризисните мерки на правителството, то днес след 27 април трябваше да живеем в едно безоблачно настояще. Вместо това ние ставаме свидетели непрекъснато на обсъждане на различни антикризисни мерки. Най-после се надяваме, че на днешното заседание на правителството има конкретен резултат от многото предложения, които се обсъждат или които се внасят в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Уважаеми дами и господа народни представители, тъй като проектът за решение беше внесен на 24 март т.г., той претърпя едно доста дълго обсъждане. Вероятно трябва да ни ласкае фактът, госпожо председател, че това предложение, освен Закона за бюджета и Годишната програма за членството на България, е единственият акт на Народното събрание, който беше разпределен на всички комисии. Очевидно е, че трябва да се актуализира срокът, който сме посочили за внасяне на антикризисен план от страна на правителството, с оглед на което правя процедурното предложение – вместо неактуалния срок 31 март, да се разглежда срокът 14 май 2010 г., до който правителството следва да внесе антикризисни мерки в Народното събрание за обсъждане и съответно за отношение от страна на всички парламентарни групи. Благодаря за вниманието.

Уважаеми колеги, тъй като представеният Проект за решение и дебатите касаят най-важните сфери от публичния живот, а именно изпълнението на антикризисните мерки на правителството във финансовата, в икономическата, в социалната сфера и в здравеопазването, считам за нормално в дебатите да се включат и представители на правителството. Правя формално предложение към ръководството – да покани министъра на финансите Симеон Дянков, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването госпожа Анна-Мария Борисова, които освен да ни запознаят с това какво от антикризисните мерки на правителството от м. октомври м.г. е изпълнено, да внесат малко яснота и по отношение на мерките, които предстои да бъдат обсъдени и приети от Министерския съвет. Мисля, че дебатът ще спечели от участието на представители на правителството. Редно е те да се включат в него при неговото откриване. Моля, госпожо председател, да поканите тези трима министри за участие в пленарното заседание. Госпожо Манолова, както Ви е известно, днес е сряда и в 10,00 ч. започва заседание на Министерския съвет, на което по предварително обявения тази сутрин дневен ред ще се обсъждат същите проблеми, които са предмет на дискусия и пред нас в пленарната зала. По тези причини считам, че

е приоритетно да бъде утвърден на заседанието на Министерския съвет, поради което считам, че е ненавременно предложението Ви точно в този момент трима от ключовите министри да не присъстват на заседанието на правителството, а да бъдат тук, в пленарната зала.

мерки, които счита, че са антикризисни. Аз няма да влизам в коментар на новите мерки. Според мен те могат да се назоват по друг начин при всеки опит за обективен анализ. Няма да коментирам в детайли и изпълнението на 87-те мерки, защото самият факт, че днес се обсъждат нови, означава, че нещо не нещо не е в ред с изпълнението им. За да бъда от полза, ще се опитам да направя резюмиран анализ какви грешки допусна правителството за изминалите девет месеца за изпълнение на тези 87 антикризисни мерки. За отминалия период бяха допуснати няколко доста съществени макроикономически и фискални грешки, които днес ни изправят пред необходимостта да коментираме – бих използвал израза „спасителни”, а не „антикризисни” мерки. беше направен отказ от ефективни антикризисни мерки. През октомври като че ли правителството реши, че с PR-ефекти може да замести антикризисните мерки, а кризата сама ще отмине, и се впусна да търси външни индикатори. В края на моето изказване ще коментирам и външните индикатори за състоянието на страната в момента, които властите третират като обнадеждаващи. Вместо това беше изведено в самоцел членството в ERM 2. Разбира се, това е много важна цел, но в условията на формираното още от края на 2008 г. силно негативно влияние на външната икономическа криза, по-важно беше да се вземат мерки за смекчаване на нейното въздействие, а това щеше да повлияе благоприятно и на основната цел, формулирана от правителството – членство в ERM 2. Вижте как в момента членството се изплъзва, точно заради това. На второ място, допуснато беше рязко фискално затягане в преследване на същата цел, което междупрочем преохлади икономиката до точка на замръзване в отделни сектори. При това става въпрос за една икономика, която няколко месеца преди това беше на прага на прегряването.

което упражни натиск за нов кръг фискални рестрикции. Така се породи един своеобразен фискален мултипликатор, за съжаление, с негативно измерение, а не с позитивно, каквато е характеристиката на термина. Към настоящия момент този мултипликатор, използвах израза, внася сериозни притеснения за нормалното приключване на финансовата година. На четвърто място, в края на миналата година с овации приехме новия бюджет, по моя оценка, доста неадекватен на икономическите условия. Само един пример: за първи път в годините на прехода беше приет бюджет без никакви буфери. Парадоксът е, че това го направихме в условия, които предполагаха в най-силна степен, може би ако изключим 1996 г., г., условията предполагаха точно в този период да засилим буферите. Буфери не бяха приети, в резултат на което започнахме да обсъждаме още през м. февруари въвеждането на буфери, рестрикции и така нататък. Не на последно място, правителството внесе значителна доза несигурност и това, което на икономически език се назовава политически риск, не в конвенционалния смисъл на думата политика, в цялостната икономическа среда. Могат да се изброят много на брой примери за илюстрация като: управленски решения или идеи за управленски решения, които бяха отменяни още преди да бъдат приети или просъществуваха за няколко дни; лансиращите се постоянно идеи за промени в ставките на различни данъци; разнопосочни сигнали за икономическите тенденции – кризата ту се задълбочава, ту си отива; враждебно отношение към активни активни стопански субекти, включително към реномирани компании, позволили си да инвестират у нас в предходни периоди; стопиране на реформи преди още да са започнали. Допуснато беше и сътресение в ключови звена на администрацията, в частност важни за приходната система като НАП и „Митници”. последните седмици се търсят индикатори, за да се представи картината по-благоприятно. Един от индикаторите – увеличаващият се износ. Проследете анализа и вижте, че този износ в натура не се е увеличил, а само в стойност. Оттук може да направите извода колко устойчив е този индикатор и колко добре „илюстрира” тенденциите. На второ място, м. април фискът е на излишък. Много добре. Би било много добре, ако нямаше един еднократен приход – вноската от БНБ. Той е единствен за годината и е в размер на 350 милиона, а излишъкът, за който се говори, е само 200 милиона. Оттук също си направете извода дали неблагоприятните тенденции във фиска са обърнати. Много бих се радвал да е така, но това е повод за размисъл. В обобщение, днес наблюдаваме резултатите от цялостния стил на управлението, а не от изпълнение на една или друга мярка. Затова не бих си позволил да препоръчам мерки, а по-скоро преосмисляне на цялостната политика. Благодаря ви.

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин Орешарски, под формата на реплика две уточнения, които бих Ви помолил да коментирате. В края на изказването си поставихте под въпрос стила на цялостната политика. Според мен, става дума, разбира се, и за стила, но преди всичко за съдържанието. Като илюстрация бих посочил изрично записаното в Доклада за бюджета за 2010 г. като съдържание на политиката, вложена в бюджета, нейният процикличен характер, което е записано черно на бяло, което значи прокризисен характер. Там е изразено едно очакване, че тази проциклична политика ще има умерено задържащ ефект върху икономиката. Доколко такава логика според Вас е въобще защитима и доколко се оправдава от развитието на икономиката, и какво може да се очаква от нея като трайна последица по отношение на излизане от кризата оттук нататък? Второто уточнение. Вие споменахте мимоходом за промени в системата на НАП, на данъчната администрация. Струва ми се, този въпрос заслужава доста по-сериозно внимание и бих Ви помолил да припомните реформата в данъчната администрацията, която беше осъществена с Програма на Световната банка в продължение на няколко години, чиито резултати бяха отчетени през м. ноември 2009 г. като едни от най-успешните за всички източноевропейски страни. Един от показателите, който беше използван, беше високият процент на доброволно издължаване на данъци и така нататък. В края на м. декември, на 19 декември, министърът на финансите и неговите заместници подписват една заповед, с която преобръщат наопаки

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Орешарски, всички тия неща са верни, но Вие пропускате един съществен въпрос и това е правителствената политика за поощряване на контрабандата. Това е въпрос,

Няма желаещи. Заповядайте, господин Орешарски, за Вашия отговор на двете реплики. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Пирински, сигурно няма да можем за няколко минути да очертаем необходимите промени в икономическата политика. Съгласен съм, че може да се използват различни изрази. Аз употребих израза „стил на управление” по-скоро в тези аспекти, при които правителството допусна грешки да влоши, според мен, силно инвестиционния климат в страната, което намира израз в крайно негативните тенденции по отношение на притока на преки чуждестранни инвестиции. Ще обърна внимание върху един факт, в който няма политика. Нашата икономика, по стечение на обстоятелствата, за добро или за лошо, по-скоро от средата на 80-те години функционира при необходимост от ежегоден приток на милиард-два, а в последните години и на повече милиарда евра или долари, в миналото преки чуждестранни инвестиции. Всеки от вас, който проследи развитието в последните 20-25 години, ще види, че е така. За това и една от ключовите опасности даже не е бюджетният дефицит. Казвам, даже не е бюджетният дефицит, а евентуалното стопиране на преките чуждестранни инвестиции. Дано това не стане, но първите три месеца свидетелстват за точно такава опасност. По отношение на НАП – действително в последните години предшестващи настоящото правителство, бяха извършени мащабни реформи, високо оценени, пак по парадокс на на съдбата, да използвам израза, точно от Световната банка. Известно е, че сегашният вицепремиер и финансов министър е бивш служител-експерт в Световната банка затова на него му е трудно да критикува реформите, тъй като предишният работодател сочеше НАП за пример като най-успешна реформа в Източна Европа от началото на прехода насам. Струва ми се, че последните резултати вече не потвърждават, че реформата продължава в правилния стил. аз трудно мога да кажа дали правителството води целенасочена политика за насърчаване на контрабандата. Въпросът е, че така се получава като краен ефект. Не би ми се искало да правя извод, че това е целенасочена политика, но понякога крайните ефекти

господин председателстващ, уважаеми колеги! Аз мисля, че тази дискусия е закъсняла, може би това е и причината до известна степен не особено големия интерес в пленарната зала по тази тема. Тази дискусия наистина трябваше да се проведе много, много по-рано в парламента. Защото, ако имаше такава дискусия, щяха да бъдат избегнати много неправилни и неадекватни действия по отношение на борбата с кризата. Уважаеми колеги, известно е, че икономическите процеси по време на криза са трудно прогнозируеми. Това са случайни процеси, които не могат да бъдат предвидени навреме така, както биха могли да бъдат предвидени в условията на нормално развитие на икономиката. Това естествено е обективен процес, тоест тези процеси се подчиняват на така нареченото брауново движение, икономистите много добре знаят за какво става дума, трудно предвидими процеси. Тревожното обаче, уважаеми колеги, е нещо друго. Докато икономическите процеси са случайни и това е обективно, управленските решения също са случайни, а това вече не е обективно. Тоест управленските решения за посрещане на сложностите, на предизвикателствата на кризата и те са случайни, а това не е добре за държавата. Например приетите мерки, които ние в момента обсъждаме, през м. ноември 2008 г. като идея бяха добро решение. Предполагаше се, че трябва да се разглеждат два етапа в борбата срещу кризата. На първо място, трябва да се излезе от рецесията и тези мерки, поне нашето разбиране беше такова, бяха насочени главно към стимулиране на икономическата активност и евентуално излизане от рецесията в средата на годината. Но, за съжаление, това беше само идея. Тази идея не можа да се осъществи, поради неадекватността на мерките, които бяха предприети и поради факта, че по-голямата част от тях изобщо не бяха изпълнени. Не е необходим сериозен и задълбочен анализ, за да се види до каква степен тези мерки бяха изпълнени. Ако тогава беше направена дискусията в парламента по отношение на това – какво да правим срещу кризата, мисля, че бихме могли да постигнем повече положителни резултати както по отношение на целеполагането, така и по отношение на ефекта от тези мерки. Аз мисля, уважаеми колеги, че управляващите допускат няколко основни грешки в своите мерки против кризата. Не зная днес какво точно ще приеме Министерския съвет, но от дискусиите дотук едно става ясно. Първо, допуска се сериозна грешка в целеполагането по отношение на програмата за борба с кризата, ако изобщо става дума за програма. Мерките, които са приети и гласувани толкова усърдно и активно със синдикатите и бизнеса представляват една неорганизирана маса от мерки, които отговарят на отделни изисквания, или по-скоро искания на синдикатите и на отделни корпоративни единици в нашето общество. Те не са систематизирани, не са организирани, нямат една-единствена ясна цел, а тя при криза е съвършено ясна целта е да се излезе от рецесията. Тоест ние трябва, когато определяме мерките, да сме наясно какво точно преследваме. Първата фундаментална цел е излизане от рецесията. Тоест стимулиране на икономическата активност. Управляващите си поставиха три цели, които обективно нямаше как да бъдат реализирани. Първата цел Първата цел наистина беше – борба с рецесията, тоест стимулиране на икономическата активност. Втората цел беше влизане в еврозоната, а третата цел беше чисто фискална – справяне с проблемите на фиска. Уважаеми колеги, ако икономиката успее да се развива с по-бързи обороти, фискалните проблеми са вследствие функция от икономическите. Няма как да нямаш икономика или тя да се свива непрекъснато от непрестанния натиск от всички страни и ти да искаш фискалните проблеми да ги решиш по друг начин. Няма как да стане! Защото бюджетът се пълни от данъци, а данъците се генерират от икономиката, от тези, които организират производства, които правят износ и т.н., и т.н. На този етап мисля, че времето се оказва един от важните и съществени фактори за борба с кризата. Всеки изгубен ден, всеки изгубен месец на колебание, на търсене на вярното решение е против ефективни действия, свързани с излизането от кризата. Целта отново трябва да бъде борба с рецесията. Другата алтернатива, уважаеми колеги, е дълбока депресия. Това, което може да унищожи и да смачка българската икономика. Защото нашата икономика в много, много голяма степен зависи от външните процеси. Вие вероятно знаете, че България произвежда 0,5% от брутния вътрешен продукт на Европа. Ние няма как да не зависим от процесите, които се извършват в Европа и не само в Европа. Движението за права и свободи смята по отношение на антикризисните мерки следното: правилни антикризисни мерки на този етап са тези, които ограничават публичните разходи, разбира се, като се изключат ограничаването на доходите на трудещите се, както и социалните разходи по отношение на пенсиите. Защото, ограничаването на доходите и на пенсиите ще окаже много силен негативен ефект чрез подтискане на потребителското търсене, което автоматично удължава времето на престоя на България в условията на рецесия. На следващо място, ние бихме подкрепили мерки, които стимулират категорично икономическата активност, каквито и да са те. Няма да подкрепим мерки, които изземват допълнително доходи от населението, които увеличават данъчната и осигурителна тежест. Мерки, които увеличават данъчната и осигурителна тежест имат прокризисен характер, също действат в посока удължаване времето на престой на българската икономика в условията на рецесия и заплашително създават предпоставки за депресия в България. Вие знаете, че има няколко икономисти, които сериозно твърдят, че България е заплашена от депресия. Да се молим да не се случи това, защото ако наистина България влезе в депресия, това означава няколко последователни години на изключително тежки икономически и социални условия в страната. Уважаеми дами и господа управляващи, има политици, които в момента говорят за политическа криза. Тя е вероятна само при едно условие: ако не успеете да се справите със сериозните предизвикателства на рецесията и кризата в България. Позволете ми накрая да пожелая щастлив и весел празник на цялата християнска общност в България и да ви припомня, че Гергьовден е един от християнските празници, който с удоволствие се празнува от всички религиозни общности в България. Нека на този празник да си пожелаем заедно да победим злото,

Има ли желание за изказване? Заповядайте,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За мен лично е странно управляващите днес да не желаят да проведем дебат по една толкова важна тема. Все пак е съвсем нормално да се иска отчет за един толкова коментиран план, в който имаше толкова много надежда. Управляващите говориха за прозрачност. Смятам, че именно тук е мястото, където трябва да се даде тя, и да стане един дебат по тези антикризисни мерки, които трябваше да доведат до един изключително положителен резултат. Не вярвам да има човек в тази зала, който да не желае успех на тези мерки, тъй като развитието на страната засяга всички нас. За съжаление обаче,

които не се знае до какво ще доведат. Аз винаги съм вярвал, че най-добрите решения се вземат след един ползотворен дебат. Какво можем да кажем за този антикризисен план, тъй като съм сигурен, че в пленарната зала няма човек, който тук сега да каже една антикризисна мярка от този план? Това е провал, пълен провал на икономическата дейност на правителството. И тук преди няколко дни ни се обясняваше как ние не можем да говорим за икономическа политика,

Защо при втория антикризисен план се обърнаха за помощ към работодателите и синдикатите? Защо така се получава, че дори и след този план, днес отново чакаме конкретните мерки? Това говори наистина за един слаб икономически потенциал. Бих искал уважаемият господин Мавродиев да излезе и да каже от тези мерки кои точно са успелите,

Аз лично вярвам, че основната цел на всяко правителство е да подобри благосъстоянието на българските граждани. Каква е ситуацията? Изключително растяща безработица – по 1300 човека на ден. Да, вие ще кажете – благодарение на нашите мерки имаме спад с 5000 човека. Но какво са 5000 човека при 380 хиляди безработни, при положение че всеки ден на улицата без работа остават 1300 човека? Замразяват Замразяват се доходи, замразяват се заплати, бавят се социални плащания. И какво предприехме? Даже давам като абсурдна мярка в този план, който поне правим опит да коментираме в момента,

са гарантирани по закон. Става въпрос за социални помощи, за помощи за отопление, семейни помощи, интеграционни добавки. И после се чудим защо хората стачкуват, защо се бавят детските надбавки, защо хората обедняват!? Уважаеми колеги,

кризата, кое ще стимулираме – дали преките чуждестранни инвестиции, дали потреблението, дали износа. Всяка една от тези цели изисква конкретен план от мерки.

е изключително негативен. Въпросът тук не е за политическата оценка, въпросът не е за рейтинга. Въпросът е, че положението на страната се влошава с всеки изминал ден. С всеки изминал ден, което е най-страшното, ние не знаем къде отиваме. Ние дори не знаем какво искаме! Дори и днес всички очакваме новия план, който ще дойде и който, видите ли, ще ни извади от кризата. Кое ще е това нещо? (Реплики от ГЕРБ.) Излезте и кажете! Вие управлявате, вие трябва да имате контрол върху правителството. Не разбирам от какво се страхувате, защото тук трябва да стане дебатът, а не да ни се дават мерки върху мерки и ние да си мислим, че правим нещо. (Реплики на В крайна сметка е крайно време, наистина, затова моля – нека да си дойде, да излезе човек тук от тази зала, който да се ангажира с икономическия потенциал на ГЕРБ, да видим кой е този човек, да видим неговите предложения и да ги обсъдим. Благодаря ви за вниманието.

предложение е. Отговорих си по следния начин. Господата от опозицията се чувстват пренебрегнати, че не могат да вземат активно

да критикуват мерките, които са взети от синдикати и от работодатели – най-голямото обществено представителство, а именно в този Тристранен съвет. Изпадат в ситуацията, че трябва да бъдат критикувани именно за това, че те не са взели никакви мерки в началото на кризата. Спомням си, когато приемахме бюджета за 2010 г., какви предложения имаха за увеличаване на разходите и казаха, че управляващите са подценили приходите, защото очаквали голям ръст

Аз мога да ви кажа, че правителството, когато дойде на власт, още в първите дни взе антикризисни мерки. Тези антикризисни мерки проработиха, защото вие можехте да ограничите разходите още в началото на годината, когато виждахте първите признаци във фиска, признаци във фиска, тоест на ограничаването на приходната част, която се задаваше. Но вие не направихте това. Напротив, излишъците, които се формираха в началото на годината, решихте да си ги изхарчите именно вие, по вашия си начин, а не със справяне с кризата. Мога да ви кажа, че в Тристранния съвет бяха приети три типа антикризисни мерки – единият беше за фиска, другият – за труда, третият – за бизнеса. Мисля, че имаше и четвърти: затваряне на пробойните именно на вашето управление, защото в тези пробойни изтичаха огромни средства в здравеопазването, образованието

мерки е именно да се разплатим с бизнеса, с който сте подписвали договори, които знаехте, че не можеха да се платят. Тази тежест трябваше да падне именно на това правителство. На ГЕРБ, благодаря за уточнението. Виждам, че вие се чувствате встрани от събитията, които се случват. Мисля, че точно там ви е мястото, защото наистина нищо не направихте и трябва само да гледате и да се учите

Виждате, че износът се увеличава. Месец април е първият месец, в който има излишък. Това беше абсолютно предвидено от министър Дянков в края на миналата година, защото дефицитът, който се образува, беше именно, за да налее реални пари в икономиката. И това даде резултат. Българската банка за развитие в момента има осигурени средства, с които се разплаща с българския бизнес. Всички тези мерки вече действат

е защото ние стъпка по стъпка действаме в правилната посока. Хората имат капитан, който ги води на спасителния бряг, защото вече сме запушили пробойните. Министерството на вътрешните работи свърши най-голямата антикризисна мярка – да не изтичат средства там, където сте направили канали плавно и безпрецедентно да изтичат.

Ние намерихме сили и ще видите другата година, когато, пак повтарям, ще загубите изборите, че тези мерки са подействали. Благодаря. Реплики? За първа реплика, господин Стойнев, имате думата. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, господин Николов! Изборите отдавна приключиха. Престанете да повтаряте едно и също нещо! Плочата наистина става прекалено изтъркана, даже скоро ще се счупи. Относно реформите. Коя друга държава или кое друго правителство в нашата държава е обявено от Световната банка за топ реформаторска държава? Коя и кое правителство?!

влизане на държавата като трети осигурител в системата по схемата 8:10:12; увеличаване на капитала на Българската банка за развитие с 500 млн. лв. за сектора за подпомагане на малки и средни предприятия, тъй като това са 99% от българските фирми въвеждане на намалено работно време, което вие също продължавате в момента да го ползвате; създаване на държавната компания „Индустриални зони”, което вие отхвърлихте, защото по време на криза, за да привлечеш чуждестранен инвеститор, не е достатъчно да има само добра данъчно осигурителна среда,

Благодаря, господин председател. Колега Николов, излъгахте от тази трибуна! Излъгахте, че плащате на бизнеса. Срещу лъжите могат да се изправят само факти и цифри.

Трета реплика – господин Адемов. Благодаря Ви, господин председателстващ. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Николов! Има нещо сбъркано във Вашата логика.

Политическите решения обаче се вземат от Министерския съвет, защото по Конституция Министерският съвет е органът, който прави политиките в България, министрите са тези, които реализират, Народното събрание е място, където се приемат законите, за да могат да бъдат реализирани тези политически мерки. В този смисъл, недейте да смятате, че Националният съвет за тристранно сътрудничество е институцията, която трябва да взима политически решения.

Това е много съществена разлика и колкото по-бързо я разберете, толкова по-добре за вас! Забележете, в НСТС не са представени всички интереси: няма го малкия и средния бизнес, няма го фамилния бизнес.

Благодаря, госпожо председател. Господин Стойнев, явно бяхте много развълнуван и не можах да разбера цялото изказване, което имахте. Госпожа Нинова, вярно е, излъгах. Вие сте реформатори и забравих да кажа това. Вашата реформа беше със заглавие

Господин Адемов, абсолютно сте прав за това, което казвате, че тристранният съвет взема решения. Но най-важното в този тристранен съвет е, че запазва социалния мир в България по време, когато се вземат най-непопулярните мерки, където трябва да се направят най-големите реформи. Именно това е ролята на тристранния съвет. Решенията, разбира се, че се вземат от Министерския съвет и впоследствие законите ги гласуваме ние. Но това е нужно на България в момента, за да може да се проведат тези реформи. И аз мисля, че ние вървим по правилния път именно по този начин, защото виждаме нашите съседки къде отидоха и виждаме къде сме в класациите ние – все на предни места, на челни. Вярно е, предишното правителство беше с най-увеличената корупция, която можеше да бъде в историята на България. Мисля, че ние вече се справяме и с този показател и по този начин можем гордо, с гордо вдигната глава можем да кажем, че правилно усвояваме средствата на Европейския съюз и на европейския данъкоплатец. Така че това е правилната посока, колкото и на вас да ви е тъжно. Благодаря.

и по препоръката на Народното събрание за изготвяне на нов. Той започна да говори отново за това какво е правило предишното правителство. Време е, госпожо председател, това мнозинство да разбере, че неговата отговорност е да дава отговори на въпросите днес с действията, които то предприема, а не през цялото време да търси оправдание в минали периоди. Трябва да е ясно, че тази проблематика, която днес обсъждаме, беше поставена на вниманието на Народното събрание на 24 март с проекта за решение, който внесохме. И ако Вие и мнозинството искахте да се обсъжда този въпрос, имаше целия месец април, в който можеше да бъде включен в дневния ред. Защото, госпожо председател, авторитетът и рейтингът на едно Народно събрание не се вдига с политизиране или политиканстване. Той зависи от това доколко сериозно народните представители и Народното събрание се занимават с въпросите, които в момента занимават хората. А те са ще се вдига ли ДДС на 25% или ще се режат разходите с 20%. И двете решения са крайно спорни и трябва да бъдат обяснявани тук, а не някъде другаде.

за отвличане на вниманието, за замайване и ей-така лаф да става. Ялов дебат, безсмислен дебат. Всичко, което хвърлиха тук като обвинение, сме го чували в последните два-три месеца. Аз нямах намерение да се изказвам, тоест да влизам в този в този абсолютно ялов дебат. Резултатите от това, което правителството прави, се виждат. Те са безспорни. Ние сме след първите 7-8 по резултати. В крайна сметка това е резултатът. Каквото и да говорим тук са подробности. Бившият финансов министър и другите бивши министри каквито и цифри да цитират, това е резултатът. Аз искам обаче да се спра само на един въпрос, защото по него страшно много се спекулира напоследък. И това е въпросът, че се правят предложения и после се оттеглят, къде се взимали политическите решения, кой ги е взимал.

Събираха се на някое място тайно, злачно или явно, разбира се, и прохладно царят, Доган и Станишев

Затова престанете с тези глупости как се взимали решенията сега, защо това ставало на тристранен съвет, защо много често правителството, министър-председателят и финансовият министър предлагали едно, а после се връщала лентата, предлагало се друго. Нещата са динамични. Те се променят с всеки ден в тази криза. Това е съвсем естествено и нормално. Така трябва да се вземат решенията. И аз ви предлагам колеги от ГЕРБ и тези, които подкрепяме ГЕРБ, да разясняваме, че това е много голям успех и много голямо достояние на сегашните управляващи и на българската демокрация в изковаването на мерките против кризата, във вземането на решенията да участват колкото се може по-широки кръгове и слоеве от българското общество – икономисти от различна част на спектъра с различни виждания, медиите и колкото се може по-големи слоеве. В момента това е нещото, което до голяма степен поддържа държавата над водата, над повърхността. За мен това не е нито срамно, нито позорно, нито грешка на правителството, а един негов много голям успех.

Уважаема госпожо председател, от името на Парламентарната група на Коалиция за България правя предложение за удължаване на времето за дебат. Съгласно правилника имаме право на удължено време.

Задължава Министерския съвет да внесе в Народното събрание пакет от мерки за преодоляване на кризата в срок до 14 май 2010 г.” Моля, гласувайте.

Постъпил е доклад за първо гласуване от Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Моля председателят на комисията госпожа Даниела Петрова да докладва предложението.

подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-38, внесен от Силвия Анастасова Хубенова и група народни представители на 28 април 2010 г. На извънредно заседание, проведено на 29 април 2010 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-38, внесен от Силвия Анастасова Хубенова и група народни представители на 28 април 2010 г. Законопроектът бе представен от госпожа Силвия Хубенова. Вносителите предлагат численият състав на Съвета за електронни медии да бъде намален до 5 члена, като трима се избират от Народното събрание, а двама се назначават от Президента. По-малкият брой членове ще повиши гъвкавостта, бързината и ефикасността при вземането на решения от регулаторния орган. Намаляването на състава не изменя принципите, вложени в него – членовете на СЕМ да продължат да се избират от Народното събрание и назначават от Президента. конституиране на Съвета в най-голяма степен съответства на обществения характер на регулаторния орган, неговата независимост, значение за обществото и дава достатъчно гаранции за спазване принципите на политическа неутралност при създаването и функционирането му. Запазва се традицията за взаимен контрол между двете институции. С промяна на ротационния период за президентската квота от 2 на 3 години се цели постигането на допълнителна гаранция за независимостта на СЕМ. С предложението да се въведе изискването едно лице да не може да е член на СЕМ повече от два последователни мандата се цели да се доразвие заложеният в Закона за радиото и телевизията принцип за обновяване на състава на регулатора. Това изменение създава предпоставки да мотивира членовете на регулаторния орган по-активно и ефективно да осъществяват вменените им функции, а, от друга страна, то води и до намаляване на риска от установяване на корупционни практики. Оптимизирането на състава на СЕМ би освободило финансов ресурс от бюджета на регулатора, който може да бъде пренасочен за издръжка на регионалните центрове или за системата за интегриран цифров контрол. След проведената дискусия Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 10 гласа „за”, 4 „против” и без „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-38,

От името на Комисията по правни въпроси с доклада ще ни запознае госпожа Искра Фидосова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-38, внесен от народния представител Силвия Хубенова и група народни представители на 28.04.2010 г. На свое заседание Комисията по правни въпроси на 29 април 2010 г. разгледа законопроекта. Законопроектът бе представен от вносителя госпожа Хубенова. С него се цели оптимизиране на състава на Съвета за електронни медии като оптималният брой на членовете му да не е повече от пет члена – трима се избират от квотата на Народното събрание, а двама се назначават от президента. Това ще доведе до съществени икономии в републиканския бюджет, а също и повишаване гъвкавостта и ефективността при вземане на решения от регулаторния орган. Не се изменя квотният принцип. Запазено е съотношението между представителите, избирани от Народното събрание, и тези, назначавани от президента. От двете квоти отпадат по еднакъв брой представители. В момента действа еднакъв срок на ротация и за двете квоти, които са с различен мандат, затова се предлага ротационният период да се промени на три години за президентската квота, като така се ограничава превесът на квотите. Предвижда се изискване член на Съвета за електронни медии да няма право на повече от два последователни мандата, каквато е и европейската практика. В началото на годината са приети последните изменения в Закона за радиото и телевизията като с тях се транспонират изискванията на Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета, относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност. Всичко това води до повишаване ефективността и прозрачността на процеса на регулация. В Комисията по правни въпроси е постъпило и писмено становище на Министерството на културата, подкрепящо Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, с който се цели оптимизиране състава на Съвета за електронни медии като се запазва количественото съотношение между представителите, избирани от Народното събрание и от президента на републиката, предвиждащо от двете квоти да отпаднат еднакъв брой представители. Направените предложения като оптимизират състава на независимия регулаторен орган същевременно водят и до подобряване ефективността на неговата работа. Гаранция за независимостта на Съвета за електронни медии е съчетаване на квотния принцип при неговото конституиране и ротационния принцип при обновяване на неговите членове. В дискусията взеха участие и народните представители Любен Корнезов и Христо Бисеров. Изказаха становище, че предложеният законопроект продължава практиката за подмяна на членовете на независими органи като се използват различни правни техники. След проведеното гласуване с 15 гласа „за”, 3 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-38, внесен от народния представител Силвия Хубенова и група народни представители.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова. От името на вносителите госпожо Хубенова, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В четените доклади на двете комисии ясно бяха изразени мотивите за промените, които ние предлагаме в Закона за радио и телевизия. Те са насочени основно към оптимизацията и ефективността на работата на този регулаторен орган, който е продиктуван както от изискванията на Европейската комисия, така и от резултати, свързани с обществените нагласи спрямо този регулаторен орган. Аз няма да излагам допълнителни мотиви, просто ще подкрепя изложените в проекта за решение мотиви с факти. Тук ще си позволя да представя едно писмо от Европейската комисия, което е свързано с промените в Закона за електронните съобщения, което има отношение към Закона за радиото и телевизията. Още когато разглеждахме законите в Закона за радио и телевизия ние поехме ангажимент да да преминем към промени в регулаторния орган – СЕМ, във връзка с новите изисквания, които поставя цифровизацията, и във връзка с промените на Закона за радио и телевизия. Писмото, което ще ви цитирам, е изпратено от господин Бойко Коцев – постоянен представител на Република България в Европейския съюз. То касае реакцията на Европейската комисия по предложенията за изменение в Закона за електронните съобщения, но вътре в това писмо са визирани и отношението на Европейската комисия към СЕМ. Ще ви зачета само определени параграфи от това писмо: „В допълнение и отчитайки факта, че мярката за възстановяване на 5-членния състав

своевременно да бъде информирана за хода на реформата на всички засегнати регулаторни органи, включително КРС и Съвета за електронни медии. В тази връзка моля по възможност до 5 март 2010 г. да ни предоставите информация за хода на реформата на осемте независими регулаторни органи. Информацията ще бъде предоставена на Генерална дирекция „Информационно общество и медии” на Европейската комисия, във връзка с което моля в материала, който ще бъде подготвен от ваша страна, да бъде обърнато особено внимание на хода на реформата на КРС които се наблюдават от цитираната генерална дирекция.” С тези няколко цитата от писмото аз искам да ви докажа, че всъщност ние водим една последователна политика, която е съобразена с европейските изисквания, и правим всичко възможно органите, които се регулаторни, да работят ефективно и качествено. Ще ви зачета освен това още няколко допълнителни факта, свързани с мотивите за промяна. Тези факти са част от одитен доклад, № 02-00-109 от м. юни 2009 г. Това е одит на Съвета за електронни медии. Аз ще си позволя да ви цитирам няколко извадки, които доказват ясно, че в настоящия си състав от девет члена СЕМ не работи ефективно. Това са извадки от констатациите на Сметната палата. Първо – за одитирания период дейността на СЕМ като цяло, включително надзорната, не се планира. Не са определени стратегически цели и приоритети, не са утвърдени оперативни и годишни планове. За одитирания период СЕМ се дистанцира от планирането на надзорната дейност, като не определя планови стойности по определени показатели.

на дейностите на шестте регионални звена. Организацията на дейността на дирекция „Мониторинг” не съответства на утвърдените вътрешни правила. Не са дефинирани основни понятия на специализирания надзор, осъществяван от СЕМ. За целите на надзора се използва информация от публичния регистър и от досиетата на регистрираните лицензионни радио- и телевизионни оператори, която е недостатъчна, неактуална, недостоверна и не е в пълен обем. Няма правила за създаване, поддържане, ползване и съхраняване на информацията в регистъра. Няма приети критерии за селектиране на лицензираните и регистрационни радио- и телевизионни програми. Капацитетът и възможностите на интегрираната мрежа за мониторинг и контрол на СЕМ не се реализират в пълен обем. Съветът за електронни медии няма разработен и приет ред за разпределение, възлагане, отчитане и контрол върху изпълнението на задачите. Всички основни – около 50 стр., констатации от този одитен от този одитен доклад на Сметната палата, ясно говорят, че през отчетния период от 2007 г. до 2008 г. и и началото на 2009 г., тъй като отчетът излиза през м. юни 2009 г., органът СЕМ, регулаторният орган СЕМ, не изпълнява основните си функции. В този смисъл предложенията, които ние правим и които вече бяха обосновани и мотивирани, считам, че са навременни, важни, качествени и че те ще доведат до оптимизация на работата на регулаторния орган и ще отговорят на очакванията на обществените нагласи. Вчера се проведе дискусия за Българско национално радио. В част от тази дискусия